Имаме кворум. Откривам заседанието. (Звъни.) Съобщения: На 27 април 2017 г. в Народното събрание са постъпили три искания от главния прокурор на Република България господин Сотир Цацаров. С вх. № 727-00-2 - за даване на разрешение за възбуждане и провеждане продължаване на наказателно преследване срещу народния представител Веселин Найденов Марешки,

обстоятелствената част на искането. Второто искане с вх. № 727-00-3 - за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, 3433 от 2016 г. по описа на Софийски градски съд, Наказателно отделение, 28-и състав за извършено престъпление по чл. 220, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс съгласно обстоятелствената част на искането. Третото искане е с вх. № 727-00-4 за даване на разрешение за възбуждане продължаване на наказателно преследване срещу народния представител Делян Александров Добрев

3507 от 2010 г. на Софийска градска прокуратура за извършено престъпление от общ характер, престъпление по чл. 219, ал. 4 във връзка с ал. 3, във връзка с ал. 2 от Наказателния кодекс. Писмата са от 27 април 2017 г. Председателят на Народното събрание е уведомил народните представители за постъпилите искания и възможността да се запознаят с тях и приложените материали. Със заявление от 27 април 2017 г. народните представители Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова и Делян Александров Добрев са информирали председателя на Народното събрание, че дават съгласие за възбуждане на наказателно преследване по постъпилите искания от главния прокурор на Република България. С писмо председателят на Народното събрание е уведомил главния прокурор на Република България за дадените от народните представители писмени съгласия за възбуждане на наказателно преследване по направените искания, като са приложени заверени преписи от заявленията. Исканията на главния прокурор са изпратени на народните представители по служебната им електронна поща.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

на Временна комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати, защото не е тайна, че през последната година случаите започнаха да зачестяват. А Вие много добре знаете какво се случи в Дупница, Русе, Добрич, Смолян, Видин. Налице е един системен подход, който ние, като отговорни

случаите, когато не се изплащат заплати, знаете, че има и некоректни работодателски практики, като осигуряване на работници под задължителен осигурителен праг, принудителен извънреден труд, работа без договор. Затова считам, че в тази Временна анкетна комисия, която да е съставена на паритетен принцип от всички политически сили, можем да намерим трайно решение, така че хората на труда да бъдат наистина доволни от нашата работа. Затова ние от БСП за България предлагаме да се създаде Временна комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати, която да събира, обобщава и анализира данните за случаите на дължими, но неизплатени заплати от страна на работодателите. Комисията се създава на паритетен принцип, като се състои от по двама народни представители от всяка парламентарна група. И, разбира се, днес трябва да изберем и ръководство на Комисията и членове.

Има ли изказвания, уважаеми колеги? Няма. Предлагам Ви да гласуваме първо това, което ни беше предложено, тоест общата численост, и точки първа, втора и трета от предложението. Ще Ви прочета Проекта за решение, тъй като господин Стойнев не го направи: „Проект РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати. 2. Комисията по т. 1 събира, обобщава и анализира данните за случаите на дължими, но неизплатени заплати от страна на работодателите. 3. Комисията по т. 1 се създава на паритетен принцип, като се състои от по двама народни представители от всяка парламентарна група. 4. Избира ръководство и състав на Временната комисия, общо десет членове.“ Да спрем до тук, а след това ще направите предложение от всяка парламентарна група за поименен персонален състав и председател на Комисията. Моля, гласувайте.

Нашето предложение за Временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати е за Диана Иванова Йорданова и Светлана Ангелова Найденова, като предлагаме Диана Йорданова за председател. Благодаря Ви, уважаеми господин Велчев. От името на Парламентарната група на БСП за България. Благодаря, господин Председател. Предложението от името на Парламентарната група на БСП за България – колегите Драгомир Стойнев и Крум Зарков. Също така правим предложение за председател на Комисията – Драгомир Стойнев. Благодаря Ви, уважаеми господин Бойчев. От името на Обединените патриоти – заповядайте, господин Симеонов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Като чух предложенията на предните две политически сили, силно се притесних за работата, която ще свърши тази комисия. Председател ли ще предложите и Вие? ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Сериозно се притеснявам, защото виждам, че се предлагат политически фигури. Тук трябва да има хора от бизнеса и пак ние, Обединените патриоти

От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи? Моля Ви за ред в залата! Моля Ви за ред в залата! Заповядайте, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагаме д-р Джевдет Чакъров и господин Джейхан Ибрямов.

Имате думата, уважаема госпожо Стефанова. ГЕРГАНА СТЕФАНОВА (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От групата на Воля предлагаме също хора от бизнеса, както каза господин Симеонов

Заповядайте, господин Шопов – самоотвод ли ще си направите? Цялата зала се смее. Естествено! И аз се смея. Защото сигурно не ми беше правена по-невярна квалификация в този живот от тази на господин Симеонов. Познаваме се от 12 години, но аз бизнесмен – абсурдно! Освен юрист и политик, друго не съм бил. Може би господин Симеонов има предвид, че съм настоящ пчелар с един милион работнички. Това са около 7-8 кошера, тоест съм работодател. (Смях.) От тази гледна точка господин Симеонов е прав.

Имате ли изказване по предложените кандидатури? Няма. Гласуваме първо персоналния състав – десетте предложени членове на комисията. Гласували

Кой ще представи Проекта? Народният представител Манол Генов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз също искам да благодаря социалистическа партия, като вносител на този Проект за създаването на такава Временна комисия, но да благодаря и от името на всички потребители на питейна вода, защото това, което се случи преди време, напрежението, което ескалира в определени населени места за появата на замърсяване във водата за питейно-битови нужди, вълнува всички хора. Защото в крайна сметка всички те са потребители на тази услуга.

на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на

Създава Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите. 2. Временната комисия следва да се запознае с наличната информация относно всички потенциално опасни и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води, да установи причините за подобна заплаха, както и последиците за здравето на гражданите – фактически и възможни. 3. Като резултат от работата на Временната комисия тя да предложи законодателни промени, действия и мерки за преодоляване на съществуващите рискове и заплахи за околната среда, живота и здравето на българските граждани. 4. Временната комисия изготвя доклад, както и списък на мерките, препоръчани от нея.

Права сте, госпожо Нинова. Да гласуваме първо Проекта за решение до

темата е прекалено важна в този момент и колкото повече време продължава тази Комисия, толкова по-малко хората ще бъдат запознати с обстоятелствата и де факто ще се обезсмисли нейната работа – колкото по-навреме, толкова по-добре. Благодаря.

Имате думата, уважаеми господин Бойчев – предложение от БСП за България. Уважаеми господин Председател! Предложенията на Парламентарната група на БСП за България са за безспорни професионалисти в сферата на екологията и водите – колегата Атанас Костадинов и Манол Генов, като колегата Манол Генов предлагаме и за председател. Заповядайте, господин Симеонов, за предложение от групата на Обединените патриоти. ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Предложението на Парламентарната група на Обединените патриоти е пак да спасяваме положението с бизнесмени господин Георги Колев и господин Йордан Апостолов, като предлагаме безспорният ерудит господин Георги Колев да бъде председател на Комисията. Имате думата от Парламентарната група „Движение за права и свободи“.

Освен че вече не може да се наричаме „патриоти“, затова се наричаме „родолюбци“, но вече няма да може да се наричаме и „бизнесмени“. Затова ние ще предложим интелигенция, а не бизнесмени и нашето предложение е Полина Христова и Андон Дончев. Благодаря. Благодаря Ви, господин Марешки. Има ли изказвания по състава на Комисията? Няма. Тогава гласуваме

По реда на постъпване преминаваме към гласуване на номинираните двама председатели и започваме с господин Манол Генов. Моля, гласувайте предложението господин Манол Генов да бъде председател на Комисията.

И сега гласуваме предложението за председател от името на „Обединените патриоти“ – народния представител, ерудит, Георги Колев. (Смях

Има предложение за промяна в срока. Имате ли изказвания и съображения? Заповядайте, господин Костадинов. В Проекта за решение е предложен срок от три месеца, а народният представител Александър Ненков предложи намаляването му до Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Не е реплика. Подкрепям това, което каза господин Ненков, че трябва да вземем много спешни мерки и да отговорим на онова, което се случва, за да излъчим някакъв сигнал на спокойствие, на сигурност и да не нагнетяваме допълнително напрежението, което е създадено. Искам обаче да кажа следното – защо предложихме три месеца? С Постановление № 163 от 1992 г. се закрива уранодобивът в България. Това са над 300 находища в момента. България е много богата на много, но малки по обем находища на уран и, уважаеми колеги, от близо 30 години след онова обследване, което е правено, на замърсяванията, на терените, на тампонирането, нищо от тогава не е правено. Очевидно има някаква динамика на процесите. Очевидно са докоснати водни хоризонти, от от които се водоснабдяват отделни населени места. Притеснението ни беше, че за да си свърши добре работата Комисията – и аз още веднъж Ви благодаря за това, вероятно амбициозните задачи, които сме си поставили, ще отнемат три месеца. Все пак Вие ще прецените какъв да бъде срокът. Но и това, което каза господин Ненков, е вярно – трябва колкото се може по-бързо да излъчим позитивен сигнал относно проблема. В заключение искам да кажа, че тази Комисия не спекулира с проблема с урана, а по-скоро това е поводът да се замислим за цялата страна. Трябва

някои промени, които да защитят допълнително гражданите, и не на последно място, да се преразгледат водни разрешителни. И да се предложат алтернативни други

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Костадинов! Искам да направя реплика по отношение потребността срокът да бъде кратък. Важно е обществото да знае истината. Важно е в обществото, в хората да има спокойствие. Не искам да обвинявам когото и да било в тази сграда, но не може да се внушават определени данни в хората, не може да се създава безпокойство. За пълното обследване вероятно ще има време. Важно е обаче да да се знае има ли опасност, няма ли опасност. След като беше създадено такова внушение сред хората, би следвало тази Комисия възможно най-бързо да каже каква е истината. Благодаря Ви. Благодаря Ви. Би могло да се удължи срокът, ако има необходимост. Ако сте съгласни, да се гласуват два месеца и, ако трябва да се удължава, е по-добър сигнал, отколкото да е три.

Ще има явно да се учим. Точно вчера тези, които ни обясняваха, че трябва бързо да се действа по изслушването на министри и други длъжностни лица, сега ни казват, че трябва по-бавно във връзка с данни и въпроси, които са интересни за българския народ. И точно обратното – тези, които искаха вчера да се бавим, днес искат да бързаме. Ние трудно се ориентираме, но ще подкрепим все пак бързите действия, защото това е много важен въпрос

че проблемът наистина е важен, е важен, но се наслагваше информацията, че в обществото остава една нотка на съмнение: какво реално се случва в Хасково и този регион, опасна ли е тази вода за здравето на хората, не е ли? Естествено, Правилникът позволява да удължим срока на Комисията, но трябва да си поставим амбициозна цел. Амбициозната цел е максимално бързо да излезем с обективни данни и каквото е необходимо, ако трябва, разбира се, първо да кажем дали обществото е застрашено от това, което се случва в региона, тази питейна вода. Второ, да видим какви мерки са необходими. Трето, да видим каква е ситуацията в други региони в страната, където има подобни случаи, и евентуално да търсим отговорност от хора, които примерно не са си свършили работата. И мерки, които да бъдат предприети оттук нататък от изпълнителната власт, разбира се, и от законодателната.

прекалено много се политизира темата, прекалено много различни групи се опитваха да търсят някакъв политически дивидент. Тук се касае за здравето на хората и нямаме никакво основание да губим повече време – да излезем с реалните данни, за да успокоим обществото. Такава е нашата работа.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

Искам да затворим разговора дотук. Много добре започна днес парламентът – с много консолидирани гласувания. Нека Комисията покаже дали са били внушения, или са реални факти, регистрирани от държавни институции. Не искам да го дискутираме, господин Председател, този въпрос. Смятам, че тръгнахме много прилично тази сутрин. Правя предложение да е до три месеца. Смятам, че е нещо разумно. Дай Боже, да завършим по-скоро работата си, защото аз също смятам, че е редно да излъчим такъв обективен сигнал. Това е предложението ми. Не бих участвал повече в разговори дали се правят внушения, дали се фалшифицират данни. Нека Комисията започне своята работа. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Костадинов. Има ли други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Александър Ненков – Временната комисия се създава за срок от два месеца.

Подлагам на гласуване Проекта за решение в неговата цялост, заедно с току-що гласуваната промяна. Моля, гласувайте и предложения персонален състав и ръководство на Комисията.